Едно съобщение: на 12 февруари 2015 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за средната месечна работна заплата и списъчния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за четвъртото тримесечие на 2014 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Постъпило е питане от народния представител Петър Славов към Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, относно възможности за допълнително финансиране на Българската армия, в това число и за превъоръжаване по стандартите на НАТО без допълнителна тежест за държавния бюджет. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2015 г. Постъпило е питане от народния представител Георги Божинов към Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, относно политиките за ползите от отговорността на производителите при разделното събиране на отпадъците с цел минимизиране на разходите, които се заплащат от гражданите и бизнеса. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2015 г. Постъпило е питане от народния представител Борислав Великов към Тодор Танев – министър на образованието и науката, относно концепцията и конкретни законодателни предложения на Министерството на образованието и науката, свързани с повишаване на качеството на висшето образование, промяна в модела на финансиране на висшите училища и мерки за модернизация на системата на висшето образование. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2015 г. Писмени отговори за връчване връчване от: - министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Айхан Етем; - министъра на правосъдието Христо Иванов на въпрос от народния представител Борис Ячев;

Димитров; - заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на въпрос от народния представител Калина Балабанова; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Красимир Богданов; Богданов; - министъра на правосъдието Христо Иванов на въпрос от народния представител Добромир Проданов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов;

Десислава Танева на въпрос от народния представител Калина Балабанова; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Хасан Адемов; - министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Станислав Станилов; Станилов; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Мая Манолова; - министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Димитър Дъбов и Манол Генов; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Гроздан Караджов; Караджов; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Ангел Найденов; - министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Ангел Найденов;

Днешният парламентарен контрол ще започне с въпрос към господин Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Въпросът е зададен от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов относно броя на лицата, натрупаните суми по партидите им и универсалните пенсионни фондове, в които са се осигурявали за втора пенсия,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин вицепремиер Калфин, уважаеми дами и господа! В края на миналата година без сериозно обществено обсъждане, без дори да се вземат мненията на всички заинтересовани страни, бяха направени промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се взе решение граждани, които имат вноски в частни фондове, да могат да прехвърлят своята партида към НОИ.

Въпросът е да ни дадете подробни данни от кои фондове кой е отишъл към НОИ като брой лица, фонд, лица, суми, които са отишли към НОИ в рамките на месец януари. Помните, че Националната агенция за приходите съобщи, че всички нормативни изисквания са налице и ако някой желае да се прехвърли към НОИ, да го направи. Този въпрос има и важен подтекст. Той е следният. Да не се окаже, че има някои фондове, които само са чакали тази мярка да бъде въведена, за да се прехвърлят към НОИ.

лица, проявили интерес да се прехвърлят към НОИ, ще се види, че мерките тогава са били прибързани, не е имало нужда от тяхното решаване без сериозно обществено обсъждане.

преди около две седмици странното е, че получих подобен въпрос, да не кажа същия, от госпожо Мая Манолова, която ме покани заедно с нея да отидем и да й преместим сметката от партида в частния фонд в държавния. Днес Вие ми задавате същия въпрос. Във въпроса Ви има един интересен нюанс, който ми се ще преди да Ви отговоря, защото отговорът ми ще бъде кратък, по който си струва може би парламентът да помисли. Вие настоявате тогава, когато започне тази процедура, тук в парламента да се изнася информация, или където и да е, публично кои хора, на какви суми, от какви фондове си пренасят средствата. Не знам ако това се приложи към банките, примерно, и трябва да се представи информация кои хора, какви суми, от коя банка си закриват депозита и го пренасят в друга банка, дали няма да да създаде известна нестабилност. Просто задавам въпрос. Вие ще го уредите това нещо, това е парламентарно решение доколко и докъде трябва да има прозрачност. За мен няма никакъв проблем, но ще Ви помоля да помислите по тези въпроси, защото тепърва ще започнат да текат подобни процеси. Както знаете в закона, който беше приет през месец декември, знаете и по какъв начин беше приет и с каква подкрепа, е предвидено, че редът и начинът на избор на осигуряване на лицата, които са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, както и редът и начинът за преместване на средства от индивидуална партида от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, се определят акт на Министерския съвет. Така че акт на Министерския съвет определя реда. Такъв акт до този момент не е издаден. Знаете, че междувременно, включително заради дискусията, която е съвсем уместна по отношение на фондовете, Министерството на финансите, което е инициатор на това законодателство, представи и в момента е на страницата му нов законопроект, който запазва правото на избор, но с редица уточнения – дали може да бъде еднократен или многократен, по какъв начин да се случи и така нататък. Този законопроект беше обсъден миналата седмица в рамките на редовните заседания на работната група по пенсионната реформа и беше представен от министъра на финансите пред социалните партньори и представители на парламентарни групи. Така че това, което имаме в момента – имаме един закон, който чака подзаконов нормативен акт, за да определи реда, и имаме друг закон, който урежда по малко по-различен начин тази материя. Предполагам, че нормалното е да изчакаме да се приеме окончателния ред за прехвърляне на фондовете. Докато той не се приеме няма законово основание и затова няма хора, които да са прехвърлили своите партиди от универсален пенсионен фонд в системата на Държавното обществено осигуряване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Калфин. Репликата ще бъде от господин Славов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер, всъщност този въпрос ние го бяхме намислили още през месец декември миналата година, но изчакахме технологично да мине месец януари, за да има яснота. яснота. Това е във връзка с това кой първи е задал въпроса, което всъщност не е толкова важно. По-важното е друго. Начинът, по който беше приета тази разпоредба в края на миналата година, на практика даде възможност за тълкуване на законовия текст. Действително в закона се споменава подзаконов нормативен акт на Министерския съвет, но той касае само една от категориите лица. Предвид това, че се появиха различни тълкувания и от представители на НАП, ние бяхме провокирани да Ви попитаме дали не е използван този период да кажем на известна законодателна празнота подобни действия на фондове, които може би са в затруднено положение, да използват ситуацията и да се прехвърлят на НОИ да гърба на съвестния данъкоплатец на практика и да компенсират с това свето недобросъвестно поведение през годините. Това е смисълът на нашия въпрос и аз по начина, по който Вие отговорихте, разбирам, че такива случаи всъщност няма. Надявам, че така и в бъдеще такива случаи няма да бъдат допуснати, поне докато материята не бъде преуредена, както Вие споменахте. Има подобно законодателно намерение в Министерството на финансите, но то все още не е гласувано в пленарна зала и затова не е факт. факт. С това завършваме. Моят апел към Вас е също така: бъдете бдителен, както до момента такова нещо не е допуснато, да не го допускаме и в бъдеще за сметка на данъкоплатеца – недобросъвестни лица, които са злоупотребили с доверието на лицата, които се осигуряват за втора пенсия и може би средствата не са там, където трябва да бъдат, да се опитат да замажат

посрещаме новината за постигнатото споразумение в Минск за прекратяване на огъня в Украйна и мирното урегулиране на конфликта. Искрено се надяваме, че договореностите между страните ще бъдат реализирани в максимална степен. Европа няма нужда от кризи на своя територия и България е длъжна да подкрепя всяка разумна мирна инициатива. В деня на това споразумение ние от Парламентарната група на Българския да поканим колегите от останалите парламентарни партии към подобно рационално поведение, основано на здравия разум и националната отговорност пред гражданите на България. В последните седмици станахме свидетели на риторика, която манипулативно налагаше опасното мнение, че сблъсъкът в Украйна е неизбежен и че България е почти в ситуация на агресия. Народни представители си позволиха да призовават към избор на страна в конфликта, да плашат българските граждани с мобилизация и война. Призоваваме колегите от всички парламентарни групи към прекратяване на популизма и пропагандата, към ограничаване на езика на омразата, спиране на недоказаните обвинения спрямо българските институции и нашите партньори от НАТО и Европейския съюз. Недопустимо е български парламентаристи да поставят личните си и партийни ползи над националните интереси. Нека не забравяме, че преди всичко сме длъжни да защитаваме България и интересите на българските граждани.

Декларация от името на Парламентарната група на ГЕРБ. „Парламентарната група на ГЕРБ категорично възразява срещу опитите за дискредитиране на заместник-председателя на „Парламентарната група на ГЕРБ категорично възразява срещу опитите за дискредитиране на заместник-председателя на Политическа партия ГЕРБ Цветан Цветанов. Целенасочените внушения по негов адрес, които медийно-политическият кръг „Хохегер” лансира в публичното пространство през последните две години, имат за цел да сатанизират Цветанов и по този начин да отслабят ГЕРБ на изборите, при които той традиционно е председател на Националния предизборен щаб на партията. И ако публичните манипулации не можеха да отслабят партията, която продължи да печели убедително всички избори, то те категорично създадоха безпрецедентен натиск върху българските институции – натиск, който ги остави в унизителна позиция да изпълняват повелите на партийните ръководства на тройната коалиция БСП, ДПС и „Атака” под заплаха от кадрови чистки при неподчинение. Присъдата срещу Цветан Цветанов всъщност бе прочетена от председателя на БСП още в края на месец март 2013 г. – дни след старателно организирания и осъществен метеж, който свали правителството на Бойко Борисов от власт. На пресконференция на „Позитано” 20, беше размахан анонимен сигнал срещу бившия министър на вътрешните работи. Анонимката беше предадена публично на правоприлагащите институции с повелята, че заместник-председателят на ГЕРБ е виновен и институциите едва ли не са длъжни просто да официализират това партийно решение управленски похват, познат ни от тъмното тоталитарно минало на България през периода 1944–1989 г., когато ръководството на БКП, и сегашното БСП, свеждаше решенията си за безропотно изпълнение на овладените партийно институции. пет години по-късно нищо в главите на другарите от ляво не се е променило. Промениха се само банковите им сметки и личните им състояния, но експлоатирането на държавните институции като партиен придатък остана. Останаха и пропагандните прийоми, с които Държавна сигурност манипулираше общественото мнение. Срещу Цветан Цветанов бяха използвани всякакви способи, които имаха за цел да внушат на непредубедените зрители, че той е подслушвал едва ли не всеки български гражданин. Обществото беше подготвяно месеци наред, че Цветанов е виновен и е въпрос на процедура той да бъде осъден за неправомерно прилагане на СРС-та. Правоприлагащите институции в България обаче все пак проявиха професионализъм и не реализираха анонимката от „Позитано” 20, защото единствените доказани факти в нея бяха личните данни на заместник-председателя на Политическа партия ГЕРБ. Пропагандният октопод на бившите управляващи обаче не спря да пуска пипалата си към овладяването на властта в държавата и след като постигна успех чрез аферата „Костинбродски бюлетини”, предприе нова офанзива срещу Цветанов, звучаща още по-абсурдно от предишната. Този път той беше обвинен, че е отказал да разреши прилагането на специални разузнавателни средства! И до ден днешен за мислещите хора и за външнополитическите партньори на България звучат необяснимо обвиненията, че един министър може да бъде обвинен в това, че е отказал да разреши процедура, за която държавата му е дала право да решава. Подопечните институции обаче не видяха нищо нередно в това да обвинят един бивш вътрешен министър в нещо, което е законно и е прилагано от всички министри на вътрешните работи през последните 25 години. Така се прилага и се стига до произнасянето на осъдителна присъда, напомняща за присъдите на комунистическия трибунал, познат в историята като Народен съд. Като отговорна политическа сила Политическа партия ГЕРБ категорично не иска да се намесва в работата на независимия български съд. Противопоставяме се обаче на опитите съдебната система да бъде използвана като оръжие в ръцете на политически кръгове, които са готови да прекрачат всички демократични граници, за да се доберат до държавната и икономическата власт в страната. Настояваме председателят на Парламентарната група на ГЕРБ да получи справедлив процес, съобразен с всички законови разпоредби и процедури! Призоваваме всички политически сили, както и органите, формиращи общественото мнение в държавата, да проявят обективност и да спрат целенасоченото дискредитиране на един политик, придобило формата на лична вендета, вместо на обективна оценка за работата му. А оценката я дадоха както избирателите, които продължиха да гласуват доверие на ГЕРБ, така и всички външнополитически партньори на България, които продължават да изразяват подкрепата си към партия ГЕРБ и към господин Цветанов в частност.” Благодаря Ви, госпожо Караянчева. Първият въпрос към господин Даниел Митов – министър на външните работи, ще бъде зададен от господин Кристиан Вигенин – относно координация по въпросите на Европейския съюз. Слушаме Ви, господин Вигенин.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Ще започна с това, че на практика голяма част от този въпрос се обезсмисля междувременно, тъй като той беше зададен на 19 ноември, сега сме четири месеца по-късно, но така или иначе смятам, че си струва да поговорим все пак по въпросите на координацията на европейските политики. Смисълът на моя въпрос беше да заостря вниманието и на парламента, а и на министър Митов по въпросите, свързани с европейската политика, и да му дам аргументи, с които да защити Министерството на външните работи. Но така или иначе – по същество. На 10 ноември правителствената информационна служба съобщи, че е проведено заседание на Съвета по европейски въпроси, председателствано от вицепремиера от вицепремиера по координация на европейските политики и институционалните въпроси госпожа Меглена Кунева. На това заседание са приети важни решения, като например Проектна позиция на Република България за Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, на който финансовите министри са обсъдили бюджетната процедура на Европейския съюз за 2015 г. По Постановление № 85 на Министерския съвет обаче заседанията на Съвета по европейски въпроси се ръководят от министъра на външните работи или негов заместник. Пак казвам, към онзи момент. Едва два дни по-късно на заседание на Министерския съвет са приети промени в Устройствения правилник на Министерския съвет, като се споменава между другото, че промяна е нужна и в Постановление № 85, каквато към онзи момент не беше реализирана. От наличната информация става ясно, господин Министър, че на практика са Ви отнети всички координиращи функции, няма да участвате в Съвета „Общи въпроси”, а от тук нататък участието на Министерството на външните работи пак подчертавам – към онзи момент, се свежда до равнище генерален директор, без да е ангажирано по никакъв начин политическото ръководство. Въпросът ми е: смятате ли, че решенията на Съвета по европейски въпроси от 10 ноември са законни, при положение че Вашите функции са били иззети от друг член на Министерския съвет, който към онзи момент не съществува в съответните правни актове? Ще има ли занапред Министерството на външните работи някаква роля и евентуално каква в процеса на координация на европейските политики? С какви аргументи приехте орязването на функциите на Министерството на външните работи? Благодаря.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 в последните дни защитиха геополитическия стратегически избор на България и застанаха категорично срещу истерията, налагана в българското общество, по отношение на конфликта в Украйна. И дотук ще спра. Господин Вигенин, на 10 ноември 2014 г. е проведено редовно заседание на Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет. Съгласно чл. 6в от ПМС № 85 от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз заседанията на Съвета се ръководят от неговия председател, а това е министърът на външните работи, като в случай на негово отсъствие ръководството се поема от определен от него заместник-министър на външните работи или от секретаря на Съвета. Поради невъзможност да присъствам лично на проведеното на посочената дата заседание същото беше ръководено от заместник министър Румен Александров. Посоченото обстоятелство е видно от изготвения съгласно чл. 6б, ал. 3 от ПМС № 85 протокол на заседанието, подписано от господин Александров и от секретаря на Съвета госпожа Христина Хитрова – директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет. Новоизбраният заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси госпожа Меглена Кунева

Предвид гореизложеното считам, че заседанието на Съвета по европейски въпроси е проведено законосъобразно. Относно втората част на въпроса: приети ли са промени в Постановление № 85 и кога, бих желал да Ви уведомя, че след 7 ноември 2014

отразяване Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет от 7 ноември 2014 г. и Решението на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 7 ноември 2014

Политическото представителство на Министерството на външните работи в СЕС се осъществява от министъра на външните работи, който е и заместник-председател на Съвета, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-министър на външните работи.

по теми, свързани с външните отношения на Европейския съюз, политиката на разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране. Съгласно измененията, заместник министър-председателят по координацията на европейските политики представлява България в заседанията на Съвет „Общи въпроси” във всички останали случаи. Министерството на външните работи продължава експертно да подготвя българското участие в заседанията на Съвет „Общи въпроси” и на заседанията на Европейския съвет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Вигенин, заповядайте за още две минути за Вашата реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Митов, уважаеми колеги народни представители! Трудно мога да кажа, че съм удовлетворен от този отговор, защото – съжалявам, че ще го кажа, но очевидно или правителствената пресслужба лъже, или е извършена измама, като е оформен протокол от Съвета по европейски въпроси, подписан от господин Румен Александров. Не зная дали вече на сайта също не е променена информацията, но ето какво пише на 10 ноември 2014 г.: „Вицепремиерът по координация на европейските политики Меглена Кунева, която днес води Съвета по европейски въпроси, заяви, че очаква той да запази и усили централната си роля” и така нататък, и така нататък. Тоест или въвеждаме в заблуда гражданите с публикуване на невярна информация в сайта на Министерския съвет, или фалшифицираме протокол само за да отговаря на изискванията и да не влезе в противоречие с действащото към онзи момент Постановление на Министерския съвет. Но, разбира се, това остава на съвестта на тези, които са го направили, а искам само да кажа, че, за съжаление, голяма част от функциите, както и Вие потвърдихте, господин Митов, на Министерството на външните работи, бяха иззети на практика от вицепремиера Кунева. Това впрочем е една структура, която съществува само в още една страна – членка на Европейския съюз, Малта, където вицепремиер отговаря по европейските въпроси. Вече са налице и първите ефекти от тези решения. Очевидно вицепремиерът Кунева се задъхва, поради липса на административен капацитет около нея. Свидетели сме на немалко хаотични действия, фокусирани върху една – две теми, свързани с европейската координация. Останалото е неглижирано. На практика Меглена Кунева ръководи и дирекцията „Политики и институции на Европейския съюз“ на Министерството на външните работи. Поради естеството на функциите си на практика ръководи и Постоянното представителство на Република България, въпреки че това не е формализирано по този начин. А междувременно също така – подготовката на Председателството на България, беше дадено изцяло в правомощията на вицепремиера Кунева. Изобщо аз мога да направя извода, че по някакви причини господин Борисов не харесва Министерство на драстично беше орязан бюджета, след това последва удар върху дипломатическия състав чрез саморазправата с огромен брой дипломати. Сега, във втория мандат, се отнеха ключови функции на

своите особености и има правото да преразпределя функциите между членовете на Министерския съвет, така както намери за добре и прецени, че неговата работа ще тече по-нормално. Не приемам констатацията, че дирекция „Политики на Европейския съюз” в Министерството на на външните работи се ръководи от вицепремиера, защото това не е така. Ръководи се пряко от министъра на външните работи, както и Постоянното представителство се ръководи от министъра на външните работи. Ние обаче сме в постоянна координация с госпожа Кунева и това е въпрос на наша вътрешна организация как точно ще си разпределяме функциите и ще следим за изпълнението на съответните приоритети и политики, но наистина благодаря за загрижеността. Не мисля, че министър-председателят

от народния представител Михо Михов относно оценка на дипломатическите представителства и ръководството на Министерството на външните работи за миграционния натиск върху Република България. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! В края на миналия век хуманитарната, а след това и военната криза в бивша Югославия подложи на изпитание българската държава. Справихме се нелошо с това предизвикателство, но не го заложихме като превенция в бъдещи бежански проблеми по направлението „Ранно предупреждение” и взаимодействие със съседните страни още в зародиша на хуманитарна криза. Силовите ни министерства – Министерство на правосъдието и Агенцията за бежанците, през септември 2013 г. като че ли бяха не само изненадани от броя, но и от направленията за нахлуване на чужди граждани на наша територия. Размахът на този проблем и до днес е актуален и има опасност да стане и систематичен проблем, заради което след три месеца от задаването на моя въпрос аз днес отново го поставям. От изслушването на министрите в служебното правителство в Народното събрание, когато ние ги извикахме, останах с впечатление, че държавата не работи и води борба със следствията и последствията за България, в смисъл на отклоняване на ресурс – човешки, финансов, в това число и на Европейския съюз. Немаловажен е фактът, че нашият народ няма нагласи за интегриране на бежанците в българското общество. Въпросът ми към Вас, уважаеми господин Министър, е: каква е оценката на дипломатическите представителства, на ръководството на Министерството на външните работи в близък и средносрочен план за миграционния натиск върху Република България в контекста на заплахите към нивото на националната ни сигурност? Благодаря. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър, за отговор. отговаряйки, ще помоля за малко търпение, защото това наистина е важен въпрос и може би отговорът ми ще е малко по-дълъг от определеното време, но ще помоля за толерантност в случая. Първо, благодаря за въпроса. Той е безкрайно важен и ние постоянно се фокусираме върху него, защото до голяма степен това е въпрос на националната сигурност. С пояснението, че според мен, част от въпроса, разбира се, се отнася към компетентността на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” и други институции, на Министерството на външните работи за настоящото състояние и средносрочните перспективи за развитието на миграционния натиск върху България. На първо място бих искал да изтъкна, че настоящата ситуация, макар и трудна в редица отношения, не е съпоставима с обстановката от есента на 2013 г., когато няколко вълни от бежанци и емигранти, преминаващи предимно през българо-турската граница предизвикаха твърде усложнена ситуация, непозната в най-новата история на България. Бих искал да привлека Вашето внимание и върху наблюдаваното увеличение на миграционния натиск от началото на 2015 г. в сравнение със същия период на миналата година. Така например, през януари тази година броят на установените лица за незаконна миграция на вход на българо-турската зелена граница възлиза на 317 души при 106 души през януари 2014 г. Може да се очаква, че през месец март тази година ще продължи да нараства броят на чуждестранните граждани, които ще предприемат действия за незаконно влизане на територията на Следва да бъде взето под внимание, че след изграждането на инженерно-техническите съоръжения по границата констатираме пренасочване на потока и нарастване на опитите за нелегално преминаване през граничен Спирам се на тази част от границата, защото там натискът е несравнимо по-голям, отколкото в участъците на нашата граница с Гърция, Република Македония, Сърбия и Румъния. Най-значителен е броят на незаконните имигранти, придвижващи се към България от зоните на военни конфликти най-вече от Сирия, но също така и от Ирак и Афганистан. В този контекст нашата оценка за развитието на миграционната ситуация се основава на анализа на състоянието и тенденциите в развитието на конфликтите в Сирия, Ирак и Афганистан. Очевидно е застъпването на тези конфликти, за решаването на които международната общност продължава да полага значителни усилия. Тежката ситуация, най-вече в Сирия и Ирак, съчетана с активните действия на групировката „Ислямска държава”, поражда опасения за продължителна нестабилност на региона, а оттам и за запазване на миграционния натиск към Европейския съюз. Убедени сме, че обединените усилия на международната общност ще доведат до изолиране и унищожаване на структурите на организацията „Ислямска държава”, което ще допринесе за намаляване на напрежението в региона. Отчитаме обаче сложността на положението в Афганистан и изразяваме надежда, че мисията „Решителна подкрепа” на международната общност в Афганистан, започнала от 1 януари тази година след изтеглянето на Международните сили в подкрепа на сигурността (ISAF) в края на декември 2014 г., ще постигне желания вътрешнополитически резултат. Засега е по-малко отражението на конфликтите и вътрешнополитическата нестабилност в държавите от Африканския рог и Западна Африка върху миграционния натиск в България в сравнение с натиска върху други държави – партньори от Европейския съюз. Продължаваме отблизо да следим тези процеси предвид възможната динамика и в тяхното развитие. Вземаме под внимание, че понастоящем основното трасе, използвано от нелегалните имигранти за влизане в България, преминава през територията на Република Турция. В този контекст продължаваме да придаваме приоритетно значение на укрепването на българо-турските контакти и сътрудничество по-конкретно по граничните и имиграционните въпроси. Отдаваме особено значение на влязлото в сила на 1 октомври 2014 г. Споразумение между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, както и подобреното взаимодействие с турските власти. Очакваме в най-скоро време подписване на два важни документа – Споразумение за общо наблюдение на границата и Споразумение за създаване на тристранен българо-турско-гръцки граничен център. Също така се надяваме в най-близко бъдеще да започне и работата по изготвянето на двустранен протокол между България и Турция за прилагане на Споразумението с Европейския съюз за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, аз съм доволен от схемата, която Вие развивате, защото вече се ангажират много държавни институции по този, както казвам, систематичен проблем. Моето безпокойство е от факта, че през този месец, преди пет години, Европейският съюз прие и утвърди Стратегия за вътрешна сигурност в пет стъпки. Едната от тези стъпки е именно управление на сигурността чрез управление на границата. Моето предизвикателство и към Вашия отговор е: Европейският съюз да ангажира много по-сериозно, отколкото досега, ние да черпим ресурси от него, защото миграционният натиск в Европа е 31,3% от целия натиск в света. Ако България стане и се утвърди като коридор – един от десетте, не, ами единадесети коридор, както се казва, няма кой да ни благодари от следващите генерации. Благодаря Ви. Благодаря, господин Михов. Заповядайте, господин Митов, да продължите Вашия отговор с информацията. МИНИСТЪР ДАНИЕЛ бих отговорил много накратко и по същество на господин Михов. Прав сте, господин Михов. Когато става въпрос за средствата и солидарността, които идват от Европейския съюз, България е една от държавите с най-сериозен миграционен натиск в момента от всички държави на Европейския съюз, а е доста надолу в класацията по отношение на солидарното разпределение на средствата, които са насочени в посока на това да се финансира убежището на потенциални бежанци. Разбира се, това е свързано и с борбата срещу така наречените „чуждестранни бойци”. Този въпрос е непрекъснато поставян от нас. Аз имам във всеки един формат и с всички международни организации, които се занимават с управление на подобни проблеми, като нашият призив винаги е за повече солидарност в случая и за изграждане на механизми, които могат да ограничат този натиск върху България. Европейският съюз вече е в,

ще бъдат разпратени хора, занимаващи се специално с въпросите на сигурността, като се атакува въпросът с чуждестранните бойци предимно, но той се отнася до голяма степен и до миграционния натиск. Има чуваемост вече в европейските институции. Аз се надявам на по-голяма солидарност и ние няма как да не работим в тази посока. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е на народния представител Кристиан Вигенин относно откриване на нови гранично-пропускателни пунктове между Република България и Република Македония. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! На 16 юни 1999 г. е подписана Спогодба между Република България и Република Македония за откриване на два нови гранични контролно-пропускателни пунктове, свързващи общините Симитли и Пехчево; и Струмяни и Берово, влязла в сила на 13 септември същата година. По-късно, през 2004 г., е подписана и Спогодба за откриване на трети пункт, който да свърже общините Невестино и Делчево, одобрена от правителството през месец юли 2005 г. трите пункта към настоящия момент не са открити. През годините са правени различни по интензивност усилия за реализирането на тези спогодби, като думите и обещанията са били много повече от делата, а темата е повдигана безрезултатно при всяко правителство и всеки парламент. Това може да се види по стенограмите. Най-близо до реализация е бил проектът Струмяни – Берово, с одобрено финансиране по Програма ФАР, но необходимата инфраструктура от българска страна не е изградена поради фалит на спечелилата търга фирма. По отношение на този пункт обаче от македонска страна са изградени всички съоръжения, включително сградите на граничния контролно-пропускателен пункт. Разбирането ми, включително и в периода, в който ръководих Министерството на външните работи, винаги е било, че именно липсата на инфраструктура от българска страна е причина откриването на

В отговор на мой въпрос на 28 ноември 2014 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова изтъкна като основна причина за отлагането на изграждането на необходимата инфраструктура – нов пътен участък и рехабилитация на съществуващия от Струмяни до границата, общо около 30 км, липсата на одобрен и ратифициран международен договор, вследствие на това и липса на икономическа обосновка на евентуалната инвестиция. В опит да подпомогна диалога между министерствата и изясняване на проблема, бих искал да Ви попитам следното: смятате ли за важен елемент от добросъседските отношения откриването на нови гранични контролно-пропускателни пунктове, които ще улеснят контактите между хората в търговско-икономическия и културния обмен, а с това и ще подпомогнат българските усилия за нормализиране на отношенията между двете страни? Към днешна дата в сила ли е подписаната през 1999 г. спогодба и ако не, готов ли сте да инициирате нейното подновяване? И трето, има ли анализ на икономическите ефекти от откриването на Граничния контролно-пропускателен пункт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

и към настоящия момент. Спогодбата има безсрочен характер и в Министерството на външните работи не съществуват данни да са предприемани действия от страните по нея за прекратяването Относно разкриването на новия ГКПП „Клепало” по направлението Струмяни – Берово, становището на Министерството на външните работи е, че следва да се отчитат изискванията, произтичащи от нашето бъдещо присъединяване към Шенгенското пространство. В този контекст, както и с оглед необходимостта от актуализиране на залегналите в Спогодбата срокове, би било целесъобразно на следващо заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол към Министерския съвет да се разгледат конкретните идеи за изграждането на това ГКПП, включително евентуалната възможност за съвместно ГКПП с Република Македония. Темата за

гранични контролно-пропускателни пунктове. Желаем да следваме принципа на приемствеността и имаме готовност да продължим както работата по изграждането им, така и в насока реализирането на трансграничните проекти. Няма да се спирам обстойно на действията, които нашата страна е предприела в предходните години по изграждането на подходяща пътна връзка до границата с Република Македония, тъй като министър Павлова само преди дни предостави детайлна информация относно техническите проекти за рехабилитация, реконструкция и новото изграждане на пътя. Наред с това бих искал да отбележа, че подходящата пътна инфраструктура е само една от предпоставките за разкриването на нов ГКПП. От изключително важно значение са данните за съществуващия и прогнозния трафик на пътни превозни средства. В тази връзка следва да се потърси експертното мнение на компетентните български институции.

Това ще стимулира икономическия растеж в пограничните райони, ще увеличи възможностите за инвестиции и ще допринесе за нарастване на туризма и туристическите услуги в Западна България. Възможността за по-преки и интензивни контакти, които безспорно ще се засилят при отварянето на нови пунктове, пунктове, ще доведе до разширяване на трансграничните връзки, засилване на културното сътрудничество и допълнително сближаване на хората от нашите две страни. Разбира се, то има и своите политически измерения в рамките на

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, в случая мога да кажа, че съм удовлетворен от Вашия отговор. Става Става ясно, че няма международно-правни пречки за реализацията на този проект. Той е желан от населението от двете страни на границата. Тук не говорим за пълномащабен граничен контролно-пропускателен пункт, а за възможност

връзка с мое питане преди известно време, министър-председателят потвърди или по-скоро прие идеята свързващата инфраструктура за този участък – специално за ГКПП „Клепало”, да бъде представено за реализация или финансиране по плана „Юнкер”. Това е напълно възможно, още повече че такъв проект има

да изгради няколко километра нов път, да рехабилитира още около двадесет и няколко километра стар път, за да може да направи тази инфраструктура. Знаете, че този въпрос е поставян нееднократно от македонска страна.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър,

Европейският регламент № 1289/2013 дава възможност след такава нотификация Европейската комисия да се намеси незабавно след определен срок от време по своя инициатива или след изрична допълнителна молба от държавата членка, включително с реципрочно въвеждане на визови изисквания за определени категории граждани на третата страна, третираща неравнопоставено граждани на Европейския съюз. Вече повече от една година след официалната нота не е публично известно Европейската комисия да е предприела каквито и да е действия, каквито следват по казуса. Моите въпроси към Вас са: имате ли официална информация за предприети действия от страна на Европейската комисия по българската нота? Ако не са предприети такива действия, какви мерки и в какви срокове ще предприеме Министерството на външните работи, за да осигури институционално съдействие от Европейската комисия за премахване на визовите изисквания на САЩ спрямо българските граждани? Има ли постигнат напредък в двустранните преговори между България и САЩ за премахване на визовия режим?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 преди да отговоря на Вашите конкретни въпроси, бих искал да подчертая, че на фона на достигнатото ниво на двустранните отношения между София и Вашингтон, окачествявани нееднократно и от двете страни като стратегически, съюзнически и приятелски, визовият режим на Съединените щати за българските граждани до голяма степен не е приведен с това равнище на връзките. Българското правителство разглежда присъединяването на нашата страна към Програмата за безвизови пътувания на американското правителство като един от значимите въпроси – както на двустранния, така и на трансатлантическия диалог със Съединените щати. В началото на февруари 2014 г. България, а също така и други четири държави – членки на Европейския съюз, които не са включени в Програмата за безвизови пътувания на американското правителство – Кипър, Полша, Румъния и Хърватска, нотифицираха писмено Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия за липсата на визова реципрочност от Съединените щати в съответствие с разпоредбите на Регламент на Европейския съюз 1289/2013 и на Съвета на Европейския съюз. Информацията за извършените нотификации бе публикувана в „Официален вестник” на Европейския съюз на 12 април 2014 г., от когато започнаха да текат сроковете за предприемане на конкретни действия за премахване на визовата нереципрочност. Бих желал да поясня, че Регламент 1289 въведе усъвършенстван механизъм за постигане на визова реципрочност, който предвижда своевременна и ефективна реакция в случаите, когато трета страна, която се ползва с безвизов режим във всички държави – членки на Европейския съюз, въвежда или поддържа изисквания за визи за гражданите на една или повече държави членки. Този механизъм предоставя възможност на държавите – членки на Европейския съюз, да нотифицират европейските институции за липсата на визова реципрочност с трета страна. Впоследствие, в случай че въпросната трета страна не е отменила изискването за виза към гражданите на засегната държава членка в срок до шест месеца след публикуването на нотификацията на засегната държава членка в „Официален вестник” на Европейския съюз, Европейската комисия може по искане на тази държава членка или по своя инициатива временно да преустанови освобождаването от изискване за виза за някои категории граждани на съответната трета страна за период от шест месеца. Комисията е задължена да представи на Комитета за визова реципрочност на Европейския съюз доклад с оценка на положението, в който посочва основанието за решението и да не суспендира освобождаването от изискването за виза. В случай, че в срок от 24 месеца от публикуването на нотификацията на засегнатата държава членка в „Официален вестник” на Европейския съюз, въпросната трета страна не е отменила изискването за виза, Комисията приема делегиран акт, с който временно преустановява освобождаването от изискването за виза на гражданите на тази трета страна. Отговорите на въпросите – това беше нужно, за да се изясни общата рамка на това как работи въпросният Регламент. По отношение конкретните отговори на зададените въпроси.

периодично провеждане на тристранни срещи във формат: трета страна – Съединените щати, засегнатите от визовия режим държави членки, в случая Българя, Кипър, Полша, Румъния и Хърватска, и Комисията. На тези тристранни срещи беше предвидено да се обсъждат основанията за визовия режим и необходимите мерки от държавите членки и третата страна за постигане на пълна визова реципрочност в непродължителен времеви период. България, както и другите заинтересовани държави – членки на Европейския съюз, а също така и третите страни, в това число и САЩ, приеха новия подход, предложен от Европейската комисия за решаване на визовата нереципрочност. Първата тристранна среща САЩ – засегнатите от визовия режим държави членки

Благодаря, господин Министър. Удовлетворен съм от декларираното от Вас разбиране, че наличието за изискване на визи за българските граждани за Съединените щати несъответства на високото ниво на сътрудничество, което, от една страна, има Европейският съюз със Съединените щати, а също така и България в двустранните си отношения. Очаквам от Вас да поставяте този въпрос пред всеки американски държавник, с който се срещате, при всяка една среща, докато този режим не бъде отменен. Защото освен чисто практическият проблем с визите, тези визи, както и донякъде Шенгенското пространство, представляват вид дискриминация и унизителен факт за българските граждани, и подхранват антиевропейски и антиатлантически настроения в българското общество; дават аргументи на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

така че да може да се запознаете по-подробно с проведените до момента срещи и докъде сме стигнали. Темата се поставя всеки път, при всяка среща, при всяка възможност от българска страна. Вие знаете, че неотдавна на посещение в България беше държавният секретар на Съединените щати и темата също беше поставена. Знаете, че се създадоха четири работни групи, в които България и Съединените щати ще работят съвместно, за да за да достигнат до съответни конкретни, практически измерения на резултатите от разговорите, които бяха проведени в София. Една от тези работни групи е насочена в посока образование, наука и връзки между хората. Това означава повече стипендии за български студенти, които могат да се възползват от възможностите да учат в американски университети в Съединените щати, повече възможности за други млади хора, които могат да се образоват или да посещават Съединените щати. Разбира се, визите остават основен въпрос и ще продължаваме да настояваме за по-бързото им премахване, в това число и със съдействието на Европейската комисия и съответния Регламент. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Преминаваме към питане от народния представител Юлиан Ангелов относно приложението на Междудържавно споразумение от 1961 г. между Република България и Тунис и положението на българските граждани, работещи в Тунис. Заповядайте. Господин Председател, господин Министър! Уважаеми господин Министър, понастоящем в Тунис по договори с тунизийската държава работят около 100 български граждани – преподаватели по различни дисциплини, лекари, медицински персонал и други. Съществуват сериозни оплаквания относно неадекватно третиране на българските граждани, работещи в Тунис спрямо всички останали граждани на други държави, които упражняват трудова дейност в Тунис. Българските граждани, работещи в Тунис, осъществяват своята трудова дейност въз основа на Междудържавно споразумение от 1961 г. Споразумението е подписано между Министерството на външните работи на Тунис и българското търговско дружество „Техноимпекс” АД, което дружество понастоящем е с отнет лиценз за работа в тунизийската държава. По конкретиката се оказа, че българската страна се задължава да представя професорски персонал, където има нужда на територията на Тунис. Възнагражденията на българския персонал са уредени в анекс към Споразумението – Първи допълнителен анекс. Допусната е сериозна несправедливост по отношение на българския персонал. Той не се осигурява от приемащата държава за здравно и пенсионно осигуряване. Освен това към настоящия момент заплатите на българския персонал са в размер на 800 динара, чиято левова равностойност е около 714 лв., докато местният персонал, заемащ същите позиции, получава по 1500 динара. Отделно от това лицензът на „Техноимпекс” АД за дейност в Тунис е отнет и в момента българският персонал се представлява от друго държавно предприятие – „Експомед”, което е подчинено на Министерството на здравеопазването и има друг предмет и сфера на дейност в областта на медицината. Следва да се отбележи, че съгласно Споразумението не се прилага принципът на индивидуалното договаряне, което противоречи на всички модерни и утвърдени практики в сферата на трудовото право. Отделно от това считам, че понастоящем нашето дипломатическо представителство не е достатъчно активно в комуникацията и в действията си по защита на правата на работещите български граждани. С оглед на динамичната вътрешно-политическа обстановка в тунизийската държава, считам, че следва да се работи в насока на задълбочаване, увеличаване на икономическата ефективност между двете държави и постигане защита правата на българските граждани, намиращи се в тунизийската държава. Уважаеми господин Министър, от моето питане са минали два месеца, надявам се да не е актуално, но с оглед на бързата работа на българските дипломати, най-вероятно отново е актуално. Вашата администрация следните идеи – ще инициирате ли по дипломатически път сключване на нова спогодба с Тунис, която да уреди трудовите и осигурителните права на българите, работещи в Тунис, като в това споразумение се заложи минимум равностойно заплащане на българския персонал с тунизийския, заемащ същите позиции? Ще инициирате ли да се уреди въпросът българският персонал задължително да бъде осигуряван здравно и пенсионно. Считате ли, че новата спогодба трябва да дава право на всеки български гражданин да има право на индивидуално договаряне на условията, при които да полага труд на тунизийска територия индивидуален трудов договор с тунизийския работодател, за което по данни на тунизийската страна има разбиране за уреждане на този въпрос с нарочен Международен договор, но за целта е необходима активност на Министерството на вътрешните работи, тъй като тунизийската страна настоява за равноправност между преговарящите? Тоест въпросът да бъде уреден между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

бих искал да отбележа, че въпросите на защитата на трудовите права на българските граждани, работещи в Тунизийската република, е поставян и по-рано пред Министерството на външните работи. Ние отнесохме тези въпроси за съгласуване и координация до Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Към днешна дата се очертава следната картина. Правният субект в лицето на търговското дружество „Техноимпекс” АД, който е бил упълномощен като посредник да подпише през 1961 г. от българска страна Споразумението за уреждане на положението на българските граждани, работещи в Тунис, с Министерството на външните работи на Тунизийската република, към днешна дата е без регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в чужбина. Мандатът на Съвета на директорите на „Техноимпекс” АД е изтекъл на 21 май 2013 г. и няма нови данни за развитие на дейност от дружеството. Справката в Агенцията по заетостта установи, че не е постъпвало заявление от „Техноимпекс” АД за подновяване на издаденото по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа удостоверение, със срок на валидност до 11 септември 2012 От страна на Агенцията по заетостта многократно е изразявана подкрепа за създаване на междуведомствена работна група с участието на представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на външните работи, Министерство на икономиката и на Националния осигурителен институт, която да обсъди ситуацията с българските граждани, работещи на територията на Тунизийската република и да изготви предложение за разрешаване на съществуващите проблеми. Министерството на външните работи има готовност за активно участие в тази работна група след нейното създаване. периода 22-24 септември 2014 г. в Тунис се състоя четвърти кръг от преговорите по проект на Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, на който бяха съгласувани окончателно формулярите за прилагане на Спогодбата и внесени редакционни уточнения в проекта на документа. Текстът на Спогодбата е подготвен и преговорният процес се води от експерти на Министерството на труда и социалната политика. Очакванията ни са българо-тунизийския документ да бъде финализиран и подписан през 2015 г. Обхватът на Спогодбата е ограничен до приложимото законодателство и координацията на пенсиите. Персоналният обхват на Спогодбата включва осигурените лица от двете държави, чиито права са били подчинени на законодателствата им. В Спогодбата са въведени общи принципи на координацията на социалната сигурност еднакво третиране на лицата от персоналния обхват на Спогодбата, сумиране на осигурителни периоди и запазване права в процеса на придобиване и износ на обезщетения. Проектът на Спогодбата не урежда здравни права, тъй като Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса не изразиха готовност да се обвържат с ангажименти към Тунис. Предвид по-големия обем туристи към Тунис, Министерството на труда и социалната политика ще проследи първите няколко години след влизане в сила на Спогодбата, и при запазена позитивна тенденция за по-голям туристопоток, има идея да предложи разширяване на материалния обхват поне със здравни грижи за краткосрочен престой. Предстои, след получаване на преводите на проектите на документите от арабски език от Тунис, стартиране на процедура за приемане на решение на Министерския съвет за одобряване на проектите като основа за водене на преговори и упълномощаване на министъра на труда и социалната политика да ги подпише от името на Република България и в качеството си на компетентен орган. Към настоящия момент липсата на договор в областта на социалната сигурност не позволява придобитите по законодателствата на двете страни осигурителни периоди да бъдат зачитани от насрещната страна за придобиване и ползване на социални права в двете държави. За уреждане на трудовото и осигурително положение на лицата се прилага националното законодателство на всяка страна, в която те работят или живеят. По тази причина, за времето на работата си в Тунис трудовите и социалните права на българските граждани би трябвало да са подчинени на тунизийското законодателство, като тези права, възникващи по законодателство на Тунизийската република, са от изключителна компетентност на тунизийските власти. Съответно, сигналите за нарушения по тунизийското законодателство следва да се отправят към тунизийските власти. От тяхна компетентност е въпросът дали и на какво основание лицата, работещи като изпратени от „Техноимпекс” АД, не се осигуряват здравно и за пенсия по тунизийското законодателство. От гледна точка на международното право следва да се отчита и фактът, че от 1 март 1998 г. действа Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Тунизийската република, в което се съдържа категорично изискване за равни права и третиране по отношенията условията на труд и достъпа до социална сигурност – конкретно чл. 64 и чл. 65 от Споразумението. На основание на тези текстове може да се направи изводът, че работата без трудови договори на българи в Тунис не би трябвало да е позволена, ако и тунизийските граждани, при идентични условия, не биха могли да работят без трудови договори. От Министерството на труда и социалната политика обръщат внимание на твърдението, че български граждани, работили в Тунис, които са били изпращани на работа чрез посредничеството на български търговски дружества, времето е изтекло) не разполагат с индивидуални трудови договори по законодателството на приемащата държава. Министерството на труда и социалната политика е изисквало информация от българските външнотърговските дружества както за подписаните споразумения, така и за индивидуалните договори на лицата с цел да се направи юридически анализ

Не, защото имаше редица проекторазпоредби във въпроса за питането. Това не е обсъждане на законопроекти. Заповядайте, господин Ангелов. Господин Председател, господин Министър! Искам да попитам българските дипломати в Тунис през всички тези години и особено през последните години какви мерки са взели да защитят интереса на българските граждани, които работят на територията на Република Тунис? Според мен и според българите, които работят и живеят в Тунис,

въпрос – дали е възможно да се инициира спешно предоговаряне на споразуменията между „Техноимпекс” АД и тунизийската страна – за увеличаване на трудовите възнаграждения на българските граждани най-малко до тунизийските възнаграждения, бих могъл да Ви кажа, че предоговарянето не е възможно поради причините, изложени вече при първоначалния ми отговор, а именно – „Техноимпекс” АД не е правен субект в Тунизийската република в момента и не следва подобни търговски организации да бъдат натоварвани с отговорност за трудовите права на българските общности зад граница. В заключение и на основание изложената по-горе информация, бих желал да Ви уверя, че и занапред в рамките на своите компетенции Министерството на външните работи, съвместно с другите български компетентни институции, ще продължи да предприема всички необходими мерки за защита на законните права на всички работили и работещи в чужбина български граждани, включително в Тунизийската република. Трудно бих могъл в момента да направя ретроспекция на работата на българските дипломати през годините в Тунизийската република, но от отговора ми до момента би трябвало да става ясно, че по темите засегнати във Вашия въпрос, българските дипломати съвместно с другите български институции са работили активно. Проблемите не са само в дипломацията, а и както става ясно в нормативната база на съответната страна, в която българските граждани отиват да се трудят. Подобно синхронизиране на казуси в трудови правни отношения е достатъчно сложно и трудно, особено в настоящата ситуация, но трябва да Ви уверя, че българските дипломати – поне в момента, ще бъдат ангажирани напълно с казуса. За това мога да Ви дам

към следващия въпрос от народния представител Миглена Александрова относно отнети акредитации на вестник „Атака” и телевизия „Алфа”. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин министър! За пореден път телевизия „Алфа” и вестник „Атака” бяха подложени на груба политическа репресия и безпрецедентна цензура от страна на управляващите. На журналистите от телевизията и вестника беше забранен достъп до събитията в сградата на Министерство на външните работи за неопределено време. На телевизия „Алфа” и вестник „Атака” бяха отнети акредитациите за съвместната Ви пресконференцията с британския външен министър Филип Хамънд, която се състоя на 14 януари 2015 г. и на която присъстваха всички останали български медии. За прекратяването на акредитациите телевизията е уведомена по електронната поща от пресцентъра на Министерство на външните работи. Сроковете и изискванията за акредитиране на журналисти за събитието, изискани от Министерство на външните работи, бяха спазени. В деня на посещението на британския външен министър Филип Хамънд и ден преди посещението на държавния секретар на САЩ Джон Кери

В тази връзка, моля да ми отговорите: защо и на какво законово основание в деня на посещението на британския външен министър Филип Хамънд, и ден преди посещението на държавния секретар на САЩ Джон Кери, акредитациите на вестник „Атака” и телевизия „Алфа” са отнети? Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър, за отговор. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова! Първо, искреното ми убеждение е, че свободата на словото е общочовешка и ненакърнима ценност. (Реплика от Бих искал да Ви уверя, че в нито от действията си като министър не съм нарушил записаното в Конституцията на Република България, цитирам: „Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин”. Това го пише в Конституцията. В същото време дълбоко вярвам, че свободата на словото, макар да няма граници, е неотменима от етиката. Преди да отговоря конкретно на поставения от Вас въпрос, искам да внеса известни разяснения по темата. Акредитацията към Министерството на външните работи се отнася единствено до възможността за физическо присъствие на официалните събития, които се провеждат в сградата на Министерството. Наличието или липсата на акредитация по никакъв начин не влияят върху свободата на словото или на един, или на друг журналист да изразява позицията си, по което и да е събитие, свързано с външната политика на Република България, както и да отправя към мен въпроси и да получава отговори по теми, отнасящи се към моята работа като министър и дейността на Министерството на външните работи. Решението на ръководството на Министерството на външните работи временно да отнеме акредитациите на вестник „Атака” и телевизия „Алфа” е продиктувано от напълно практически съображения. Официалните събития, които се провеждат в сградата на Министерството, протичат при спазването на определен ред и мерки за сигурност, с които екипите на двете медии не се съобразяват. Това поведение затруднява нормалното протичане на самото събитие, дейността на служителите на Министерството на външните работи и спокойната работа на останалите представители на медиите.

То се прави на базата на съществуващите вътрешни правилници на всяка една институция. Условието за предоставяне на акредитация към Министерството на външните работи на представителите на българските медии са публикувани на официалния сайт на Министерството в рубрика „Пресцентър”. заключение, Министерството на външните работи на Република България води активна външна политика, с чиито резултати българското общество трябва да бъде запознавано постоянно. Именно затова се надявам, че институцията, която ръководя, ще бъде обстойно отразявана в медийното пространство на страната. Така сънародниците ни ще бъдат информирани за актуалните дейности и успехи на правителството във външнополитически план. Разбира се, както имах възможността да Ви информирам, за нормалното протичане на журналистическата дейност е потребно спазването на базови правила

ограничавате медиите, които ще Ви зададат неудобни въпроси. Казвате: „Аз съм готов да отговоря на всякакви въпроси”, как точно да Ви ги зададат от телевизия „Алфа” и вестник „Атака”, след като ги няма там? С пощенски гълъб Как да стане това нещо? Освен това, говорите за свобода на словото. Знаете ли на кое място сме в последната класация по свобода на словото? Вие имате основен принос за това. Какво си мислите? Къде си мислите, че управлявате? В Северна Корея ли – който не Ви изнася и не Ви задава удобни въпроси, няма акредитация? Вие всъщност не отговорихте кога ще върнете акредитацията на вестник „Атака” и телевизия „Алфа” за Външно министерство? Кога ще могат да присъстват там? Заповядайте, господин Министър, за дуплика. Свободата на словото в България и къде сме в класацията е голям въпрос и голяма болка. Аз не мисля, че това е свързано изобщо с начина, по който Министерството на външните работи издава акредитация. Вижте, това означава, че не познавате методологията, по която се прави самата класация. Но да не навлизаме в тези разговори. Телевизия „Алфа” и вестник „Атака” постоянно имат възможност да ми задават въпроси.

към начина, по който се държат тази телевизия и този вестник, когато става въпрос за организация на определени публични събития, защото те пречат и на останалите журналисти. Това мога да Ви кажа. Когато се спазват определени правила и етика, а тези правила и етика са известни – ако не са известни, ще Ви кажем къде да отидете, за да ги прочетете – за да стане ясно, че когато започнем да се държим нормално, тогава ще възстановим акредитацията на съответните медии. Няма проблем със задаването на неудобни въпроси. Има много медии, които през цялото време ми задават неудобни въпроси. Начинът, по който се държите в момента дори, е показателен и доказва защо съм бил прав, за да отнема тази акредитация. (Бурни ръкопляскания от Следващият въпрос е от народния представител Илиан Тодоров относно българското население в Западните покрайнини. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Аз няма как да не взема отношение поне за малко по предишния въпрос от колежката Александрова. ще влезем в дискусия. Аз даже така пускам по-свободно да протича контрола, защото част от колегите Ви имаха възможност за въпроси от залата. Така че нека сега Вие да преминете към Вашия въпрос. ИЛИАН ТОДОРОВ: Ясно е, ясно е защо се криете и не искате да допуснете телевизия „Алфа” и вестник „Атака”. Ясно е! Защото сте пречупили гръбнаците си и отдавна сте останали без такива пред Вашите господари и не искате някой да задава неудобните въпроси на Вашите господари! (Ръкопляскания и възгласи В Западните покрайнини се развиват тревожни икономически, демографски и политически процеси, които застрашават българското население там от пълно изчезване. През последните 50 години броят на българите в тази област е спаднал от 62 000 на 18 500 души. Това се дължи както на целенасочената политика на югославските и сръбските правителства за асимилация и обезлюдяване на този чисто български край, така и на бездействието на българската външна политика за ефективна защита на правата и интересите на българите в Западните покрайнини. В същото време на сръбско-българските срещи на високо равнище в Белград и София непрекъснато се изтъква, че отношенията между Република България и Република Сърбия никога не са били по-добри. Ние, разбира се, нямаме нищо против добрите българо-сръбски отношения, но ние не бива заради тези отношения да жертваме нашите сънародници в Западните покрайнини и да ги държим в унизителната роля на „мост на сътрудничество” между двете държави. Добросъседските отношения между Република България и Република Сърбия трябва да зависят от положението и перспективите на нашите сънародници в Западните покрайнини. В тази връзка, моля да ми отговорите: Българското правителство или назначени от него представители предприемали ли са действия пред институциите на Европейския съюз с цел запознаването им с тежкото положение на българите в Западните покрайнини и предприемани ли са действия за евентуално влияние на Брюксел върху Република Сърбия, в рамките на преговорния процес за членство,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

Благодаря за отправения въпрос, който безспорно е от изключителна важност и много актуален, особено в контекста на отношенията ни със страните от Западните Балкани, които уверено поеха по пътя на европейската интеграция и започнаха важни структурни и законодателни реформи, включително в областта на правата на човека и малцинствата. Още с встъпването си в длъжност българското правителство обяви един от своите външнополитически приоритети за управление в периода 2014 – 2018 който е политика на подкрепа за евроатлантическата интеграция на Западните Балкани при ясна защита на правата и законните интереси на българските общности там. Надявам се, че изпълнявайки тази програма, ще дадем нов, по-отговорен и приобщаващ подход към нашите сънародници, съответстващ на общите европейски практики в тази област и имащ за цел пълноценно и ефективно участие на държавните институции в подкрепа и защита на интересите на българските сънародници зад граница. В този контекст Министерството на външните работи винаги е следяло и ще продължава да следи внимателно въпроса с целия комплекс от права на нашите сънародници, включително в Република Сърбия. Конкретно на поставения от Вас въпрос бих искал да припомня, че проблемите на българското национално малцинство на територията на днешна Република Сърбия съществуват още от края на Първата световна война. Неоспорим факт е, че положението на българското национално малцинство на територията на днешна Република Сърбия е било незавидно в продължение на десетилетия. Икономическата изостаналост в районите, в които живее, води до вътрешна миграция и обезлюдяване. Проблеми има с обучението, достъпа до медии,

Министерството на външните работи полага сериозни и системни усилия в рамките на двустранните отношения с Република Сърбия. Нашата позиция и очаквания са ясни: необходимо е компетентните власти в Република Сърбия да положат повече усилия по отношение на практическото прилагане на вътрешното законодателство, регулиращо правата и защитата на националните малцинства в Сърбия. България никога досега не се е отклонявала от тази позиция, която през последните месеци бе препотвърдена пред сръбски официални лица на високо и най-високо равнище. Активната работа на българската външна политика в тази насока наложи положителна тенденция при обсъждането на тези въпроси със Сърбия в търсенето на взаимноизгодно решение на базата на приятелските и добросъседските отношения, които съществуват между нас. България продължава също последователно и твърдо да отстоява позицията и интересите на нашите сънародници пред международните институции. Европейската комисия е редовно информирана за загрижеността на българската страна относно продължаващите проблеми на нашите сънародници в областта на образованието, достъпа до медии и вероизповеданието на майчин език. Както знаете, винаги във фокуса на Европейския съюз при преговори със страни кандидатки важно място заема състоянието на правата на човека, включително на малцинствата. Това е видно и спрямо Сърбия, която започна преговори за присъединяване към Европейския съюз през месец януари 2014 От самото начало на преговорите досега бяха направени редица препоръки от страна на Европейската комисия към Сърбия за хармонизиране на тяхното законодателство в тази област, за което свидетелства публикуваният през месец октомври 2014 г. редовен доклад за напредъка на Сърбия,

колеги! Господин Министър, доколкото разбирам от Вас, ние трябва да чакаме на благоволението на Република Сърбия да промени своето законодателство с цел подобряване житието и битието на българите в Западните покрайнини. Чухме, че до края на 2015 г. сърбите трябвало да предприемат някакви стъпки, с които българите там да не бъдат дискриминирани и поставяни в ситуацията, в която са поставени в момента. В същото време, господин Министър, искам да Ви информирам, че в момента кметът на Босилеград, който е от партията на Кощуница, забранява на българите да празнуват на 19 февруари годишнината от обесването на Апостола на свободата Васил Левски.

във въпроса Ви, че поддържате развитието на добросъседските отношения между България и Сърбия, но от репликата Ви разбирам обратното – Вие се съмнявате в добрата воля на сръбските власти. (Шум Има две неща, които трябва да се кажат. Първото казах и в отговора си, не зная защо Вие го пропуснахте. Ние непрекъснато поставяме въпроса. Българската държава също ще участва и ще създава условия българските общности в Западните покрайнини да се чувстват свързани с България, от една страна. От друга страна, силата на Европейския съюз е в това, че заради посоката на европейска интеграция държавите, които искат да се присъединят, в България сме минали този път, трябва да спазват определени условия и да постигнат определени критерии. Един от тези критерии е именно спазването на правата на националните малцинства. Сърбия вече има законодателство, което я задължава в определена посока. То трябва да бъде допълнено до 2015 г. и те ще трябва да го направят. Аз не се съмнявам в добрата воля на Република Сърбия. Разбира се, тя ще бъде стимулирана от наша страна във всеки един възможен момент. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Нека тук да прекъснем и направим почивка, тъй като в 10,30 ч. има обявена изложба за Тодор Влайков. Обявявам почивка до 11,10